Na prijedlog radnih tijela Odbora za zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe prijedlog je da se ove dvije točke prijedlog Zakona o dopunama Zakona o sudskim pristojbama i prijedlog Zakona o dopuni Zakona o javnobilježničkim pristojbama provede objedinjena rasprava. Da li ima netko protiv? Ukoliko ne, hvala vam. I predlažem znači bit će, vodit će se objedinjena rasprava. Znači, - Konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o sudskim pristojbama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 140. - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o javnobilježničkim pristojbama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 144.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 Hvala lijepo. Pa evo ukratko ću. Iako su izmjene i dopune Zakona o sudskim pristojbama i javnobilježničkim pristojbama trebale biti vezane uz Zakon o trgovačkim društvima u dijelu u kojem smo mi predložili novi oblik trgovačkog društva tzv. jednostavno društvo s da bi jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću bilo moguće u praksi intervenirali smo i u Zakon o sudskim pristojbama i Zakon o javnobilježničkim pristojbama ne bi li učinili troškove osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću što manjim. Pa smo tako pristojbe koje se tiču suda sveli na 30 kuna, odnosno ukupno 60, a u pregovorima sa javnobilježničkom komorom došli smo do najnižeg mogućeg iznosa koji je potreban da se u u jednoj sveobuhvatnoj radnji provede osnivanje jednostavnog društva sa ograničenom odgovornošću i taj minimalni iznos je 750 kuna. U tom smislu ova intervencija omogućava provedbu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima vezano za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Igor Kolman. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.